(LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS

септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и от 27 февруари 2019 г., приети по повод на разисквания по питане № 754-05-33 от 13 юли 2017 г. от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е постъпил в Народното събрание Доклад от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, разгледан и одобрен на оперативно съвещание на Министерския съвет от 4 декември 2019 г. Докладът е изпратен на народните представители на електронните им пощи и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Заповядайте, господин Попов. ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, госпожо Председател. Предлагам процедура за допуск до залата на заместник министъра на отбраната

подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS, включващи лицензи за операционна система Linux,

участваха: господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната, генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, и госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“

е подписан от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 28 октомври

която строго регламентира възможностите за придобиване на американско военно оборудване и техника. Той представлява оферта с условия за доставка от страна на американското правителство. Заместник-министър Запрянов представи пред членовете на Комисията по отбрана необходимостта от сключване на договора и очакваните резултати и финансови последици от неговото прилагане. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Константин Попов, Пламен Манушев, Кольо Милев и Симеон Симеонов. Те изразиха категоричната си подкрепа към целесъобразността и цената на Договора. След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ приеха следното становище: Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS

Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Милев. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители!

Нашата парламентарна група ще подкрепи ратифицирането на Договора, тъй като тази система JCATS е изградена още през 2005 г. на на Националния военен учебен център „Чаралица“ и тя се използва най-вече за подготовка на технически звена – звената батальон, бригада. Договорът е в посока на усъвършенстване на самата система и по-нататъшното ѝ използване за подготовката на нашите формирования. Системата е надеждна. Лично аз съм участвал в подготовката на Карловската бригада през лятото на 2008 г. и есента нямахме проблеми със сертификацията на Бригадата за участие във всички операции от спектъра на Алианса. Системата дава възможност за спестяване на много ресурси и най-вече в жива сила, ГСМ и финансови средства.

Онлайн може да се провери състоянието както на висшия състав, така и на формированията, колоните се придвижват онлайн, в момента се вижда също състоянието и на горивото, и на личния състав, и на колоните – докъде са стигнали, и се управлява съответно на съответния език, който е заповядан за учението. Лицензът, който ще придобием, и новите възможности за усъвършенстване на системата ще дадат възможност в бъдеще ние дълги години да спестяваме много средства за подготовката на нашите тактически формирования, и това е положително. Ние ще го подкрепим. Благодаря, уважаеми господин Симов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Рашидов, заповядайте.

работещи в едно необичайно за човека място и среда! Така казваше дядо Кирил, Бог да го прости, нашият владика Варненски: „Те плават безбедно в тази среда, която не е направена за човека!“ Нека свети Николай да пази всички, да ги закриля и те да се завръщат в домовете си! По въпроса, който разглеждаме, по темата, по Законопроекта искам да кажа няколко думи само в допълнение и в подкрепа на това, което казаха генерал Кольо Милев и генерал Попов. Този симулатор, освен това, което каза генерал Милев, той е изграден за моделиране на бойното поле до ниво отделен войник и отделна единица превозни средства, което дава възможност, освен бригадата, батальона, отделният войник да бъде наблюдаван как реагира, как действа и какво се е случило с него. Това надграждане на тази система е изключително полезно за подготовката на нашите подразделения, а също така и на отделните ни войници. Има още нещо да кажа, заради което взех думата. Тази система JCATS се използва и за организирането на търсенето и спасяването и на море. Ние сме я ползвали във флота, така че надграждането на системата е изключително

и за всички, които празнуват Никулден, и за всички моряци. Радвам се, че днес обсъждаме и тези, свързани с флота. Бих искал да кажа и аз няколко думи по точката, която обсъждаме. Всъщност тази система JCATS е много добра, изпитана във времето, и във връзка във връзка с ограниченията, в които живеем, включително и финансови, все пак е хубаво да съчетаваме симулации с реални учения реални учения и по този начин да повишаваме бойната подготовка на нашите формирования. Тя се използва, ако не се лъжа, от всички натовски страни отдавна,

в Българската армия, и като световен стандарт, бих казал, във връзка с навлизането на новите технологии във всички сфери на обществения живот, включително и във военната сфера. сфера. Надграждането на тази система е нещо положително, нещо, което трябва да бъде направено, и то е свързано с повишаване на нашите отбранителни способности, на подготовката, дори мотивирането на нашите военнослужещи да видят как могат да бъдат извършвани военни действия в една такава контролирана среда. Хубаво е да има и повече такива учения, още повече, след като те не са свързани с извършването на големи разходи за реализацията им, така че ние ще подкрепим подобно надграждане на така наречената JCATS система, и приветстваме политиката, в случая на Министерството на отбраната, която мисли за повишаване на бойната подготовка на българските военнослужещи. Надявам се да има повече подобни поводи за консенсус в Комисията по отбрана, защото смятам, че всички в тази зала бихме искали да видим една

„Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS, включващи лицензи за операционна система Linux, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След ползотворния дебат,

закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“, Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS, включващи лицензи за операционна система Linux,

Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, член единствен и Заключителна разпоредба. Гласували

и правителството на държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Какъв по подходящ ден от днешния да разглеждаме този законопроект – за Военноморските сили да бъдат купени два минни ловци? Това е подарък за моряците. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Международен договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“,

на закон за ратифициране на Международен договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“,

на 22 ноември 2019 г. В заседанието участваха: господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната, генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, и госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на отбраната. Председателят на Комисията по отбрана посочи, че на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Конституцията на Република България Министерският съвет е внесъл в Народното събрание Проект на закон за ратификация на Договора.

от нидерландска страна и на 11 ноември 2019 г. от българска страна. Генерал Боцев представи пред членовете на Комисията по отбрана необходимостта от сключване на Договора и очакваните резултати и финансови последици от неговото прилагане. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Пламен Манушев, Кольо Милев и Симеон Симеонов. Те изразиха категоричната си подкрепа към целесъобразността и цената на Договора. След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ приеха следното становище: „Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на Международен договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване

Благодаря Ви, уважаеми господин Манушев. Обявявам начало на разискванията. Има ли желаещи да се изкажат по този закон? Заповядайте, господин Милев, имате думата.

Искам да взема отношение като един от малкото сапьори в тази зала, надявам се, и да кажа, че нашата парламентарна група „БСП за България“ ще подкрепи наистина нашите Военноморски сили имат нуждата от придобиването на тези кораби минни ловци. Дай боже, да няма какво да откриват в Черно море, но така или иначе, формированията на Военноморските, пък и инженерните подразделения към тях, трябва да се готвят заедно с флота. Цената не е голяма. Корабите не са нови. Тяхното възстановяване и осигуряването на работа на нашите ремонтни органи и на военните формирования за подготовка и за поддръжка е положително

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Искам да кажа няколко думи за това, което ще гласуваме, и защо е важно и необходимо да да гласуваме и да ратифицираме този междудържавен договор за покупката на двата кораба тип минни ловци. Двата минни ловци са кораби, предназначени специално за борба с мини. Ние имаме един такъв кораб – минният ловец „Цибър“, който ни беше подарен от Белгия, заедно с три белгийски фрегати. Корабът е напълно оперативен и усвоен. Военноморските ни сили имат сериозна и остра нужда от подмяна и на противоминните си сили, тъй като

използването на мини и честотата на фарватерите и на водните пътища е изключително важна. Тези сили трябва да бъдат развивани. Възможността да

възстановяването на един от миночистачните ни дивизиони – Трети дивизион, така че с три минни ловци и три редови миночистача в пункт за базиране „Варна“ от флотилията бойни спомагателни кораби ще бъдат напълно възстановени способностите за борба с минната опасност. Корабите са изключително добри, мореходни и са добри за условията на Черно море. Смятам, че е важно и необходимо и трябва да направим това не толкова голямо усилие, за да повишим способностите на флота ни. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Манушев. Други изказвания?

минни ловци. Това е хубаво за флота и за цялата българска армия, макар че придобиваме отбранителни продукти, които са по-старо поколение, да кажем. Това е добре за флота, защото е начин да мотивираме да мотивираме военнослужещите на флота в Българската армия. Те ще служат и за учения, за повишаване на бойната подготовка на българските моряци и в крайна сметка ще повишат отбранителните способности на Българската армия. Това е хубаво за българските въоръжени сили и затова ние подкрепяме изцяло закупуването на тези два минни ловци. Надявам се, че следващия път ще говорим за придобиване все пак и на нови отбранителни продукти, макар че знам колко е трудно предвид цените, които има за новите продукти, но това е крачка напред. Радвам се, че най-накрая и флотът ще се сдобие с нещо ново,

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение – на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам Законопроектът за ратифициране на Договор за попука и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“,

Благодаря, уважаеми господин Манушев. Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Манушев. Гласували

Честито на всички, които носят името на свети Николай! Да са живи и здрави! Честито и на нашите храбри военноморски сили! Добре е, че днес ние увеличаваме тяхната мощ с тези два кораба. Никой не може да бъде против това и да не бъдем доволни от покупката, която ще ги направи още по-дееспособни. Уважаеми колеги, като купуваме тези два кораба – втора употреба, от Холандия на тази прилична цена не можем да не отбележим със съжаление, и тук ще кажете: е, носталгия. Да, разбира се. се. Миночистачи България допреди 30-ина години си произвеждаше сама в един завод, който се намира между Царево и Ахтопол. Така ли беше, колеги, военноморски офицери, колеги изобщо военни? Ако не е така, поправете ме. Аз мисля, че за всички нас това беше факт. на днешния ден да си пожелаем и това – България да възстанови своята икономическа мощ, своите възможности, своя военнопромишлен комплекс, мощен военнопромишлен комплекс, какъвто имаше. И за в бъдеще да се поздравяваме и да бъдем доволни, че сами си произвеждаме въоръжението. Нека да отбележим и този факт. Сега с консенсус, с всеобщо одобрение, всеобщо съгласие – така трябва да бъде, но да си спомним и това какви сме били. За същото можем да говорим и по отношение на Военновъздушните сили, когато България сама си произвеждаше самолетите, и по отношение на други части от военнопромишления комплекс, по отношение на Сухопътни войски, когато България произвеждаше МТ-ЛБ бронирани машини във връзка със свързочните нужди на армията и още, и още. Няма да продължавам. За всички ни е ясно и трябва да си даваме сметка какво беше и какво е сега. Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Реплики? Заповядайте, господин Манушев за реплика. Вярно е, че преди повече от 40 години произвеждахме в

Уважаеми господин Председател, колеги! Поздравихме именниците, моряците, забравихме банкерите. Честит празник и на тях! Господин Манушев напомни за годините, в които българската отбранителна промишленост работеше на високи обороти, беше сред водещите. Сега със закупуването на двата минни ловци – единият в добро състояние, на другия му е необходим малко ремонт, ще създадем възможност на терен „Варна“ да поработи, да го отремонтира. Преди десет години ние получихме като като подарък един такъв ловец, сега на една политическа цена ще успеем да закупим още два, които много години ще ни служат, ще повишат възможностите на Военноморските сили. Аз с удоволствие ще подкрепя и на второ гласуване Законопроекта. Надявам се, че единодушно ще го подкрепим, защото наистина Българската армия, а и ние като гранична държава, като морска държава да имаме такива съдове, които ще ни дадат по-добри възможности в изпълнението както на нашите отбранителни, така и на задачите, които НАТО ни постави и очаква от нас да ги изпълняваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на второ четене на Закона за ратифициране на Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови №

и Европейската инвестиционна банка като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ Има доклади на парламентарните комисии. Първият Доклад е на Комисията по енергетика. Заповядайте, господин Николов, да представите Доклада на Комисията.

като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2019г. На свое редовно заседание, проведено на 28 ноември 2019 г., Комисията по енергетика разгледа и гласува горецитирания законопроект. В заседанието взеха участие госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, госпожа Ина Лазарова – заместник-изпълнителен директор на „Български енергиен Холдинг“ ЕАД,

Законопроектът беше представен от госпожа Теменужка Петкова, която изложи мотивите за приемането му. Законопроектът е свързан с ратифициране на гаранционно споразумение, предназначено основно да осигури финансирането за реализацията на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ – газопровод,

Това е проект от стратегическо значение за българската енергетика и изобщо за българската икономика. Заемът, който е договорен с Европейската инвестиционна банка, е изключително важен елемент от успешното приключване по реализацията на целия проект. Ратификацията на това гаранционно Споразумение е и предварително условие за влизане в сила на Договора и за усвояване на кредитирането. Подобно ратифициране ще бъде извършено и от страна на партньорите по Проекта в Гърция. Параметрите, които са договорени, са заем в размер до 109 млн. 900 хил. евро. Срокът за усвояване е три години, седем години е гратисният период по отношение на главницата и срокът за погасяване на кредита е 25 години. По отношение на лихвата – лихвеният процент се определя за всеки транш преди усвояването му като може да е плаващ или фиксиран. Тези параметри, които са постигнати, удовлетворяват в максимална степен успешната реализация на този проект. Гаранционното споразумение е подписано на 14 октомври 2019 г. в София от българска страна и на 17 октомври 2019 г. в Люксембург от страна на Европейската инвестиционна банка. С Гаранционното споразумение Гарантът България) неотменимо и безусловно гарантира на Европейската инвестиционна банка своевременното плащане на всички дължими от Кредитополучателя суми по Договора за финансиране между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна В резултат на проведеното гласуване, Комисията по енергетика със 17 гласа „за“, без гласове „въздържал се“ и без гласове „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция –България“, № 902-02-28,

във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция –България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет нa 21 ноември 2019 г. На свое заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране

и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката – госпожа Теменужка Петкова – министър, и госпожа Венета Цветкова – директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“; от Министерството на финансите – госпожа Милена Благоева

Законопроектът беше представен от госпожа Теменужка Петкова, която посочи, че с него се цели обезпечаване строителството на „Междусистемната газова връзка Гърция –България“ проект, който е включен в седемте най-важни приоритета на Европейския съюз в областта на енергетиката, и който ще даде възможност за реална диверсификация източниците и маршрути за доставка на природен газ. споразумението се предвижда неговото ратифициране да бъде условие за усвояване на средствата по заема. Предвижда се ратификация да бъде извършена и от гръцка страна, тъй като Проектът се реализира, както от българска държава Холдинг“ ЕАД, така и от страна на гръцката компания „Посейдон“. Госпожа Петкова отбеляза, че параметрите на Гаранционното споразумение са осигуряване са осигуряване на заем, който е в размер на 109 млн. 900 хил. евро. Посочи се, че лихвеният процент се определя за всеки транш преди усвояването му, като периодът на усвояване на заема е 3 години. Предвижда се гратисният период за главницата да бъде до 7 години, и срокът на погасяване на заема да е 25 години. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет нa 21 ноември 2019 г.

за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка

Законопроектът беше представен от госпожа Венета Цветкова – директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ към Министерството на енергетиката. В заседанието участие взеха и госпожа Ина Лазарова – заместник изпълнителен директор на „Български енергиен Холдинг“ ЕАД, госпожа Милена Благоева – началник на

европейско и национално безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, дългосрочно заемано финансиране и собствен капитал на акционерите на „Ай Си Джи Би“АД. В чл. 70, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е предвидено предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага със 7 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект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

Днес дневният ред, видимо така се случи, е посветен на националната сигурност, не само в областта на отбраната и в областта на енергийната сигурност, която също е елемент от националната сигурност. И това е добре, защото и по този проект искам да Ви информирам: парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи тази ратификация. Ще я подкрепи по причина, че в нея за първи път виждаме една практическа стъпка за диверсификация не само на трасета, но и на източници на природен природен газ. Ще подкрепи, защото десет години почти след подписването на Споразумението с Азербайджан от президента Първанов и преподписването му при всяко посещение на официално лице в Азербайджан Азербайджан най-накрая правим една крачка за вече физическото доставяне на онзи прословут един милиард кубически метра природен газ, който сме договорили, за който, между другото, ако не ме лъже информацията, някъде към 2020 г. изтича 2020 г. изтича квотата, ако ние не започнем физически да го внасяме. Ще подкрепим, но искам да Ви обърна внимание върху няколко проблема. Аз безкрайно съжалявам че министърът на енергетиката не е тук в този важен момент, защото би трябвало да чуе и това, което сега ще кажа. Вие знаете, че Проектът за интерконектора е обявен за проект от национално значение през 2009 година, по-късно вече за национален проект 10 години по късно, повтарям, 10 години по-късно за един национален проект стигнахме до неговото финансиране. Силно се надявам, че няма да ни трябват още 10 години, за да го реализираме. Говори се, че този проект също ще подобри снабдяването с газ на страните от Югоизточна Европа. Колеги, тези които сте запознати с капацитета, знаете че тази тази интерконекторна връзка може да осигури единствено и само потребност на газа в България, ако не дай си боже нещо се случи по другите трасета. Три милиарда кубически метра с вариант да станат 5 милиарда нормални кубически метра годишно е само за вътрешна употреба. За съжаление, пак казвам, това засега е единственият вариант, по който ние имаме практическа стъпка за диверсификация на източниците и аз силно се притеснявам, че ние започваме да буксуваме в другите проекти. Вчера излезе информация, предполагам всички сте я прочели, че Русия е недоволна от скоростта, с която се движи „Балкански поток“ и може да разглежда варианти за заобикалянето на България, което ще е катастрофа за нашата транзитна мрежа. Проучванията в района на „Хан Аспарух“ нещо забуксуваха, за съжаление, и са с неясно бъдеще, за още по-голямо съжаление, и там не знаем какво ще се случи. И затова още един път, подчертавайки, че ние ще подкрепим това Споразумение като наистина практическа крачка за реализиране на диверсификация на газовите доставки като източник и като трасе, и за гарантиране на по-голяма енергийна сигурност на България, няма да оставим без внимание и другите проекти и Ви обещаваме да държим сметка за всяко закъснение и за всеки лист, който носи такова закъснение за газовата сигурност на България, оттук за енергийната сигурност, оттук да се върна и за националната ни сигурност. Тук имаме и проблеми, които не можахме да изясним съвсем точно, относно лихвите, които бяха свързани с това, което ще трябва да плащаме. В споразумението e записано „плаващи“ – плаващи лихви могат да бъдат от 0 до 100. И по-нататък не стана ясно точно колко ще бъде, върху либор ли ще бъде, плюс колко надценка на трибори и така нататък, но това са подробности, които се надявам Министерството на финансите и Министерството на енергетиката да са си изяснили и да са направени нещата в интерес на българската икономика. Още един път, колеги, казвам: ние ще подкрепим това споразумение за ратификация, ще го подкрепим, ако бъде направено предложение за второ четене, Ви обръщам внимание, че нещата в областта на сигурността с доставките на газ никак не са розови и Ви призовавам като управляващи да предприемете необходимите мерки нещата да се върнат в нормалното им русло и като скоростно строителство на „Балкански поток“ най-малкото с ясна публична информация какво се случва и кога се очаква да се случат нещата, и с оказване на съответната институционална помощ на всички онези, които проучват в България възможността за добив на газ от местни

Също не виждам. Закривам разискванията при това положение и преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България като гарант и Европейската инвестиционна банка като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на първо четене. Моля, гласувайте.

във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция –България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2019 г. да бъде гласуван на второ четене. Моля, обявете гласуване по така направената процедура.

във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция –България“, № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2019 г.

Уважаеми колеги, напусна ни голямата българска актриса Стоянка Мутафова. Ще я запомним с нейното завладяващо и очарователно присъствие, с нейното обаяние, неповторим и уникален талант и артистичност. Многобройните ѝ превъплъщения я превърнаха в икона на българската сцена и любима актриса на поколения българи. Поклон пред паметта ѝ.“ Колеги, моля с едноминутно мълчание да почетем паметта на Стоянка Мутафова.

пред паметта